Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci! Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Prehajamo na obravnavo in glasovanje o amandmaju Vlade za uskladitev predloga sprememb državnega proračuna za leto 2024. Morda želi besedo predstavnik Vlade?

je Vlada prilagodila tudi splošni del proračuna in načrt razvojnih programov. In sicer, v načrtu razvojnih programov se v letu 2024 spremenijo proračunski viri sredstev na ukrepih, in sicer pri uporabniku 1213 Državna volilna komisija se na ukrepu Izvedba volitev in referendumov povečajo za 550 tisoč evrov, pri uporabniku 1212 Državni svet se na ukrepu Opravljanje dejavnosti Državnega sveta zmanjšajo za 550 tisoč evrov. Hvala lepa. Želi besedo predstavnica Odbora za finance, ki obravnava uskladitveni amandma? Okej. Kar izvolite.

proračuna Republike Slovenije za leto 2024. Na podlagi sprejetega amandmaja k posebnemu delu Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 je Vlada v skladu s prvim odstavkom 163. člena Poslovnika Državnega zbora pripravila amandma za uskladitev predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 po posameznih delih. Odbor je uskladitveni amandma v besedilu, kot ga je predlagala Vlada, podprl. Hvala lepa. Želijo morda besedo predstavniki poslanskih skupin? Ne. Torej zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje o amandmaju za uskladitev predloga sprememb državnega proračuna. Glasujemo. Navzočih

Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovani gospod minister, spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Najprej bi se rad zahvalil Vladi, ker se sredstva v proračunu tako za 2024 kot 2025, ki ki so namenjena za delovanje institucij narodnih skupnosti, niso zmanjšala. Za to bi se Vladi in ministrstvom rad zahvalil. Po drugi strani pa sem razočaran, ker se dejanska izvedba največjega razvojnega projekta madžarske skupnosti v Sloveniji ter slovenske skupnosti na Madžarskem kljub podpisanemu dogovoru in zagotovljenim sredstvom v lanskem in letošnjem proračunu še ni pričela, v naslednjih dveh letih pa je v proračunu zagotovljenih bistveno manj sredstev, kot to določa že omenjeni sprejeti program. Zato se bom pri glasovanju o sprejetju proračuna za leti 2024 in 2025 vzdržal. Hvala lepa. Hvala lepa. Ker vidim, da ni več obrazložitev glasu, pa glasujemo. Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in poslancev, 52 jih je glasovalo za, proti pa 30. Ugotavljam, da so spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2024 sprejete. Na podlagi osmega odstavka 163. člena Poslovnika Državnega zbora predlagam Državnemu zboru, da sprejme naslednji predlog sklepa: Državni zbor pooblašča predsednico Odbora za finance Andrejo Kert, poslanko Suzano Lep Šimenko in poslanca Soniboja Knežaka, da v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter z Zakonodajno-pravno službo zbora na podlagi sprejetih odločitev Državnega zbora pripravijo končno besedilo sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024.

**Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2025.** Prehajamo na odločanje o splošnem delu Dopolnjenega predloga proračuna. Glasujemo.

Navzočih je 82 poslank in poslancev, 52 jih je glasovalo za, proti pa 30. (Za je glasovalo 52.) (Proti 30.) Ugotavljam, da je splošni del Dopolnjenega predloga proračuna sprejet. Prehajamo na odločanje o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna in prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 20. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Najprej prehajamo na proračunskega uporabnika Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k podprogramu Obveščevalno-varnostna dejavnost. Glasujemo.

83 poslank in poslancev je navzočih, 24 jih je glasovalo za, 53 pa proti. (Za je glasovalo 24.) (Proti 53.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Regionalni razvoj. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer najprej na podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

za, 50 pa proti. (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, in sicer najprej na podprogram Zdravstveno varstvo rastlin in živali in odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija Slovenija k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Nadzor in monitoring živil in krme. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, in sicer najprej na podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 10. Glasujemo.

je pa bila lepa popestritev. 83 navzočih nas je slišalo to lepo skladbico, (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu pod številko 3. Glasujemo.

ni sprejet. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija k temu podprogramu pod številko 20. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Direkcija Republike Slovenije za vode in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Upravljanje z vodami. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Ravnanje z odpadki. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Izenačevanje možnosti za invalide. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni. Glasujemo.

Stanovanjska dejavnost in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika Ministrstvo za kulturo in najprej na podprogram Promocije in razvoj slovenskega jezika. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Ljubiteljska kultura in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo še na proračunskega uporabnika Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k podprogramu Izvajanje osnovnošolskih programov. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in prehajamo na odločanje o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna v celoti. Glasujemo.

Prehajamo še na odločanje o načrtu razvojnih programov. Glasujemo.

Končali smo odločanje o posameznih delih Dopolnjenega predloga proračuna. Ker ni bil sprejet noben amandma, v skladu s prvim odstavkom 162. člena Poslovnika Državnega zbora ugotavljam, da je predlog proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov ter po delih. Zato prehajamo na odločanje o predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2025 v celoti. Glasujemo.

ter s tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 v okviru nujnega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 22. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija in o amandmaju Poslanske skupine SDS k 64. členu. Ker sta amandmaja vsebinsko enaka, bomo o njiju odločali skupaj.

Menim, da je cenkanje glede uskladitve socialnih transferjev z inflacijo, skratka najprej od 0 pa do 70 pa nato na 75 % pa nazaj na 70 %, nekaj zelo degutantnega, da ne rečem kaj hujšega, perverznega. Zakonska določila pri socialnih transferjih so vsem jasna in obligatorna, obvezujoča. To cenkanje, katerega edini učinek je ali pa bo privarčevanih 18 milijonov evrov na ramenih najšibkejših, med drugim so tukaj notri tudi otroške doklade, se mi zdi nekaj nepojmljivega. Upam, da se tukaj kolegi pred mano, na sredini vsaj minimalno počutite nelagodno, ker vem, da če bi bil to koalicijski amandma, bi ga brez težave podprli. Pa ga niste smeli vložiti, ker je bilo takšno navodilo zaradi nekih egotripskih iger v ozadju. Zato bom danes podprla ta amandma.

Ni res, da so dana neka navodila. Sama pa menim, ker sem ekonomistka, da so bili socialni transferji že usklajeni za 10,2 %, in mislim, da bomo teh 70 %, če bo potrebno, zagotovo še reševali. Hvala. Hvala lepa. Ima še kdo? Gospod Kordiš, imate vi obrazložitev glasu? / smeh v dvorani/ Ne. Morda pa vseeno. Ker ste že začeli govoriti, morda pa vseeno. Prav, če ni več interesa za obrazložitev glasu, potem gremo na glasovanje. Glasujemo o obeh amandmajih skupaj, in sicer k 64. členu. Glasujemo.

A sta?! Sta. Joj, se opravič… Se iskreno opravičujem. Ne, nimam napisano vnaprej. Se iskreno opravičujem. Hvala, da ste me opozorili. Ponavljam ves čas »nismo«, »niso«, tako da se opravičujem, iskreno, še enkrat. Ugotavljam, da sta na tej podlagi, ker je bilo, še enkrat bom ponovila, navzočih 64 poslank in poslancev in je bilo za glasov 34,

15 minut odmora. Nadaljujemo ob 21.50, no. Naj bo 20 minut, da se strasti razgrejejo. Hvala.

Samo povem vam, da še vedno testiramo glasovalne naprave in jih bomo še nekaj časa, tako da prekinjam sejo še do 22.15. moramo ugotoviti, ali je res šlo kaj narobe ali ne. Prosim. Ob 22.15 se vidimo. Moramo preveriti tudi z zunanjim izvajalcem. Hvala lepa.

ampak še 15 minut moramo, tako da 22.30. Hvala lepa. Jaz vem, da je to zelo zoprno, se opravičujem. Grem si zdaj to pogledat, če se da kaj ugotoviti. Tako da prekinjam do 22.30. Hvala.

Hvala.

Hvala.

Hvala. Hvala. Hvala.

Spoštovani poslanke in poslanci! Jaz sem se seveda strinjala in je bilo tudi prav, da gredo z mano v tehnično sobo vse vodje poslanskih skupin. Na to sem bila opozorjena s strani opozicijskih vodij poslanskih skupin, ker sem najprej rekla, da grem sama. Prišli so vsi vodji poslanskih skupin, tehnične službe so obrazložile, da z vidika tehnike ni prišlo do kakšnih napak, kar bi se videlo tudi v logih, tako da to je pač njihova obrazložitev. Lahko pa rečem, ugotovitev, ki smo jo vsi videli, to se pravi vodje poslanskih skupin in tudi sama, je, da je bilo vloženih kartic 82 in po glasovanju je še nekdo vložil kartico kartico noter, ker se je številka dvignila na 83. To smo videli v sistemu. Tako da to vam lahko povem. Rezultat je pač bil, kakršen je bil, večkrat smo pogledali posnetke. Večkrat smo pogledali posnetke, kamere žal niso tako natančne, da bi lahko videli, ali je dejansko kdo pritisnil na gumb ali ni. Vidijo se roke, to sem sama zaznala, ampak nočem biti razsodnik v tej zadevi, ker ni prav, da sem razsodnik v tej zadevi, jaz se ne spoznam na tehnične stvari glede glasovanja. Do sedaj ni bilo kakšnih pritožb. Poskušam razumeti vse strani, kolikor je le možno, ampak ne morem dati sama neke obrazložitve, ali je prišlo do do tehnične napake ali ni prišlo. Lahko vam samo povem zaznavanja, ki sem jih zaznala sama in tudi vodje poslanskih skupin, tudi gospa Bergoč je bila zraven in pa službe. Jaz bi želela, da vodje poslanskih skupin potrdite, da je to, kar sem povedala, res. Drugega ne morem povedati. Tudi jaz seveda ne vidim, kdaj in kako kdo glasuje.

Jaz bi pa samo povedala, da mi pa smo videli, kako, tukaj recimo sta kolega videla, kako sem jaz glasovala, rezultat je napačen, ne samo pri meni, tudi pri kolegu. Se pravi,

forenzično pregledati, zato da se ne bo ponavljalo, veste. Mi glasujemo tukaj, lahko je za en glas napake. Tako da predlagam, da se opravi takšna preiskava, ker se ne sme dogajati to, da se moj glas seveda kaže drugače, kot je dejansko bil. Toliko.

Svoboda):** Zahvaljujem se, predsednica, za to obrazložitev. Verjamem, da je v tem trenutku na mestu, je strokovna, kolikor je pač lahko z vidika poznavanja teh sistemov. Ampak zagotovo mi smo prepričani, da rezultat ne odraža dejanskega stanja, niti po vsebini niti to, kar je tehnika zaznala. Dejstvo je, da je potrebno naložiti preiskavo oziroma opraviti forenzično preiskavo. Ja, zelo je smešno, seveda vam je smešno. Res.

In točno pri tem amandmaju. Pač je potrebno preiskavo naročiti, predsednica pa je povedala, kaj je bilo ugotoviti pri laičnem pregledu delovanja naprav. **PREDSEDNICA MAG. te preiskave, tudi službe niso absolutno ne proti. Kolegica Sukič, vi ste še pa kolega Krivec. Izvolite, kolegica Sukič, imate postopkovno?

do zdaj je vedno veljalo, kadar se je glasovalo, če je sistem imel kakšno napako, je ta dotični poslanec opozoril in se je prekinilo glasovanje. V tem primeru,

gori se je izpisal rezultat 82 kartic prisotnih, kar pomeni, da če kartico sistem zazna, pomeni … / oglašanje iz dvorane/ 82 je sistem zaznal, kar pomeni, da so kartice pravilno vložene, ker veste sami, da večkrat niste pravilno vložili, pa smo morali ponavljati, kar pomeni, da je 82 glasovalnih sistemov pravilno delovalo. Če kdo ni glasoval – očitno ni, ker je bilo 64 glasovanj teh glasovanj zaznal sistem toliko vzdržanih ali kvorum, kot vi pravite, toliko za in toliko proti. In sistem je absolutno pravilno zaznal vsa vaša glasovanja. Glasovanja so pa v tem primeru pač taka, kot so, 34 za, 28 proti, in amandma je sprejet. S tem se je treba sprijazniti. Imate druge možnosti, ki jih lahko uporabite, tako da ne delati drame iz tega. V primeru, da postavite pod vprašaj to glasovanje, so vsa glasovanja za nazaj in za naprej na tem sistemu pod vprašajem. Potem prekinemo delovanje državnega zbora, zamenjamo in vgradimo nov sistem, ki se ga stestira, in potem nadaljujemo z delom tega državnega zbora. Tako da po 20 letih zaradi enega glasovanja, ki ni v prid neki koaliciji, pod vprašaj postavili tehniko – saj veste, kako pravijo, računalnik sicer dela, ampak napake naredi tisti, ki je zraven. Isto velja za ta sistem. Tako da sprijaznite se s tem, da je nekdo pač blefiral, ni glasoval, kar je njegova ustavna pravica. Ves čas se sklicujete, da ste v Svobodi svobodni in da glasujete po svoji vesti, in to ste pač naredili. In s tem se je treba sprijazniti. Sistem je pravilno deloval in nehajte zavajati. Hvala. Moram samo še to dodati, da je bil kolega Krivec zraven kot podpredsednik, da ne bo tukaj kakšnih vprašanj. Kolega Darko Krajnc je prosil za besedo. Bom dala tudi vam, samo je bil pred vami. Spoštovani, v tej situaciji mora prevladati razum. / smeh v dvorani/ Ja, kar smejte se. Nihče vas ni obtožil, pa bi vas lahko. Jaz upam javno pričati, da sem glasoval, kakor sem glasoval, čeprav s težkim srcem. In se sprašujem, kaj to pomeni, ta precedens, da se prvič in točno v tem trenutku to zgodi, postavlja pod vprašaj bodoča glasovanja. Če gre za sabotažo, človeški faktor, je ogrožena državna varnost.

Zadevo je treba preiskati, enostavno. Ni problem rezultat, mi lahko to rešimo z novim amandmajem, tehnično zadeva ni problem. Ni problem rezultat glasovanja, ampak glasovanje, ki ne odraža tega, kar smo mi glasovali. To je problem. Nobene drame. Vse drugo, zdaj obtoževati eden drugega pa je brez zveze. Zadevo moramo rešiti na tehnični ravni, upam samo, da ne gre za kak človeški faktor. Zdaj mogoče samo še, preden dam besedo naprej, povem, da je sistem zdaj v odmoru bil stestiran, bil je stestiran trikrat in trikrat je pravilno pokazal. Tudi mi bomo pred naslednjim glasovanjem naredili en test še vsi skupaj. Pa še nekaj vam povem. Če bomo zdaj to prekinili oziroma kakor bi se to želelo rešiti, da pride forenzična skupina, če mislite, da bi bilo potrebno prekiniti sejo zaradi tega, ja potem ostanemo brez glasovanj in še brez česa. Tako da malo prosim razmislite, kaj pomeni, ker forenziki ne bodo prišli zdaj v eni uri in vse to pregledali in

Saj lahko samo potrdim besede kolega Krajnca. Je pa zadeva danes diametralna temu, kar je bilo v četrtek. Ker tisti, ki ste bili na naši 55. izredni seji prisotni, veste, da sem dvignil roko in rekel, moja glasovalna naprava ne deluje. To lahko preverimo. V tistem momentu, ko sem glasoval za naša priporočila, lučka ni gorela, na izpisu je pa prikazano, da sem glasoval za. / oglašanje iz dvorane/ Ja, kolega Krivec, pa točno tako je. Lahko polemizirava, lahko pa greva kasneje na pivo pa se pogovoriva, no. Danes je diametralno nasprotno, ko sem glasoval proti in je na mojem, na tej črtici, matematično se ji reče minus, proti, gorela lučka, na izpisu sploh nisem bil prisoten. Ali sem neviden? Mogoče za koga ja, fajn, super, hvala. Evo, Miha Lamut je moje ime, bil sem tu in glasoval sem proti.

če damo amandma na stran. Mi se pogovarjamo tukaj o resnosti te situacije, koliko je ta zadeva verodostojna, koliko si dejansko lahko zaupamo, da dejansko res ta prinaša glasove, kajti tukaj ni heca, sprejemamo zakone. Mi smo ena izmed vej oblasti. Pa mogoče samo še en primer, kjer se je zgodila računalniška napaka, ne vem točno, v kateri državi je bilo, Danska, Nizozemska ali Norveška, kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju, ko so vzporedno glasovali digitalno in tudi fizično. dvorani/ Mislim, ni smešno. Jaz se lahko v tem momentu obrnem in grem domov, ker ne zaupam tej zadevi, da deluje tako, kot pritiskam nanjo. To je z moje strani.

amandma z vsebino, za katero smo se dogovorili, da jo bomo sprejeli, in lahko tako vsebino tudi sprejmemo. Gre za postopek, ki je zelo pomemben in je v bistvu temelj naše države, demokratične institucije, tako kot mi oddajamo svoj glas, da se tak tudi odraža. Tukaj gre za več primerov poslancev, ne samo iz Poslanske skupine Svoboda, ki trdijo, da so glasovali. Pa to ne za popularno stvar. S težkim srcem so nekateri glasovali, pa bodo sami povedali, da so glasovali in da so njihovi sosedje videli, da so glasovali, piše pa, da niso nič pritisnili, niti kvorum niti minus niti plus. To je zelo zaskrbljujoče in ne moremo iti zdaj naprej s temi glasovalnimi napravami. Predlagam postopkovni predlog, da od zdaj naprej

In ja, zato ker je trenutno na žalost bil podan dvom v te naprave, jaz predlagam, da do konca glasujemo z vstajanjem, ker pa je vseeno na

Hvala, gospa predsednica. Imam to slabo navado, da si beležim vsak rezultat glasovanja, in tokrat sem isto delal in imam tu, za vsako glasovanje vam lahko povem, kakšen je bil rezultat. Na ekranu vidite, da je vloženih kartic 86. Gospod Krivec je prej rekel, da je bilo za časa tistega glasovanja 82, po mojih podatkih je bilo 86, lahko pa, da je med glasovanjem kdo vzel

noben sistem pa ni stoprocenten, nula, nula, nula, nula. Je pa ta sistem nekako povezan s tem ekranom in vmes je po mojem nek program, ki teče na osnovi Windowsa. In tu smo opazili, da je medtem prišlo do posodobitve sistema

Skratka, jaz predlagam isto, da se naredi forenzična preiskava, pri kateri mora dobavitelj opreme sodelovati. In enako ne zaupam tem glasovalnim napravam! Kajti nemogoče je, da bi 27 ljudi glasovalo proti. Pa tudi če jih je nekaj od teh fizično manjkalo, je še zmeraj kakšnih 22 ljudi fizično glasovalo proti. Nemogoče. Tako da prosim za forenzično raziskavo, pri kateri bodo sodelovali tudi proizvajalci opreme Bosch. Če bomo imeli, še enkrat, forenzično preiskavo, potem se je treba zavedati, da nekaj časa ne bomo delali. Kolega Reberšek pa kolegica Sukič, ampak potem pa prosim, da se dobim z vodji poslanskih. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Da bo tudi širša javnost vedela, kaj se zdaj pravzaprav v Državnem zboru dogaja. Dogaja se ena velika panika. Kar po eni strani ni čudno, ker Vlado vodi Luka Mesec. Ampak zdaj pa k dejstvom. Poglejte, zdajle smo gledali promenado poslancev Svobode, ki so se opravičevali. Danes smo v Državnem zboru od 18.30 dalje in glasujemo več ur, se pravi, smo več kot stokrat glasovali in nisem niti enega izmed vas slišal, da glasovalna naprava ne dela. Ko pa pridemo mi do amandmaja, ko je na vrsti za glasovanje amandma, ki ureja stoprocentno usklajevanje družinskih in socialnih transferjev, pa kar naenkrat naprave zatajijo! Pa koga vi farbate?! Naprave delajo, ampak vi niste pritisnili gumbka, v tem je problem. Zdaj točno in povsem razumem zakon o evidentiranju in vem, zakaj se poslanci ne štempljamo – zato ker imajo nekateri poslanci probleme, v tem hramu demokracije še glasovati ne znajo, kako se bodo štempljali? Hvala.

levo, desno? Res, vsi lahko govorite. Zdaj še kolegica Sukič, potem pa konec in gremo vodje poslanskih skupin. Najprej gremo gor, se zmenimo in pridemo nazaj in bodo tudi vodje poslanskih skupin povedali. Kolega, vi ste rekli, da je bilo 86 kartic notri v trenutku glasovanja – ni jih bilo. Moje kartice ni bilo notri, ker sem jo dala ven iz reže. / aplavz/ In tudi nisem bila edina, kar sem videla na lastne oči. Tako da je seštevek pravi.

Pravica do odklopa je pa zdajle vaša, mi je pa nimamo.

Nova informacija. Še enkrat delovni posvet, vodje poslanskih skupin, prosim, takoj v 217.

Hvala

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Imeli smo sestanek z vodji poslanskih skupin, podpredsednica je bila tudi prisotna, in predstavniki strokovnih služb Državnega zbora. Sklenili smo, da je treba opraviti še dodatna testiranja oziroma ugotoviti, tehnično nesporno raziskati dejstva in dobiti za to dokaze. Da se to naredi, je potrebnega nekaj časa. smo tudi omejeni z zakonskimi roki in ne pomeni, da bi zaradi tehničnih težav parlament postal popolnoma nedelujoč, prekinjam to sejo in jo bomo nadaljevali jutri ob ko bomo, ker tudi moramo, opravili eno mandatno-volilno zadevo, in sicer izvolitev članov Državnotožilskega sveta. Dobimo se jutri ob dvanajstih tukaj, kjer bomo to opravili, izvolili komisijo in izvedli tajne volitve. si absolutno vsi želimo, in jaz verjamem, da čisto vsi vi, da ni nobenega dvoma o tem, kaj se je tehnično dogajalo – pa še enkrat, tehnična zadeva je – mora biti brez vsake sence dvoma, ker je konec koncev glasovanje temelj parlamentarne demokracije, vas vljudno prosim za vaše razumevanje, da se to v popolnosti razišče. Jaz vas še prosim, vem da je bilo nekaj hude krvi, da je bilo tudi nekaj čustvenih besed izrečenih, prosim, ne jemljite si tega preveč k srcu. Verjamem, da do tega pride, ampak smo še vseeno spoštljivi drug do drugega in razumemo, da se je to zgodilo, in da bomo to tudi uspešno premagali. Prekinjam sejo do jutri do 12. ure, ko se dobimo tukaj notri. Hvala lepa in lahko noč.